Zahvaljujem poslaniku Jovanoviću.Pošto ima više prijavljenih, da vidimo ko je za povredu Poslovnika.Reč ima Vladimir Đukanović. **Vladimir Đukanović** Zahvaljujem se, predsedavajući.Reklamiram povredu Poslovnika, član 107, dostojanstvo parlamenta.Bili ste dužni, pošto ovde imamo čoveka koji verovatno kada Makron bude napao Rusiju možda će da se mobiliše i da ide u Legiju stranaca kao francuski državljanin, ja to ne znam, ali ste bili dužni da reagujete kada vam čovek koji priča o kriminalu a direktor njegove partije pravosnažno osuđen dve godine zatvora još uvek ne ide na izdržavanje kazne, i to za prevaru, aktivisti njegovog koalicionog partnera, posebno sa Čukarice i Rakovice, organizovana kriminalna grupa, od Juse Bulića do ne znam koga, imaju robije ko zna koliko, i oni vam pričaju o nekakvom kriminalu i ne znam čemu.Oni vam pričaju o patriotizmu i rodoljublju, oni čija supruga je predvodnik nevladine organizacije koju finansira Rokfeler fondacija, koja se eksplicitno zalaže za nezavisnost Kosova i oni koji daju Proglasu podršku, gde se apsolutno svi zalažu za nezavisnost Kosova. Takvi vam danas pričaju o patriotizmu, rodoljublju i ne znam čemu.Molim vas, ubuduće, neću tražiti da se izjašnjavamo, ali ovakvim ljudima, kada ovakve stvari iznose, da ih opomenete, jer oni najmanje imaju prava da pričaju o kriminalu ili o eventualnoj borbi za Kosovo i Metohiju, jer su sami do guše umešani u kriminal, a da ne pričam o tome kakvu su izdaju počinili dok su vodili državu, posebno po pitanju Kosova i Metohije. Zahvaljujem. **Stojan Radenović** Hvala vam poslaniče, ali nisam znao za ove podatke i malo me to sve zbunjuje, pravo da vam kažem.Reč Nataša Jovanović, povreda Poslovnika. Hvala vam, gospodine predsedavajući.Ukazujem na povredu člana 27. Poslovnika. Naravno, vi ste tu i zaista vam čestitam na dostojanstvu, u skladu sa onim što vi predstavljate kao blago u intelektualnom smislu i za ovu državu i za svakog časnog čoveka koji gleda sa kakvima12/2 TĐ/LjLse vi ovde nosite, ali ja moram da iskoristim ovaj član da bih upozorila čitavu javnost na ovo što priča ovaj potrčko stranih agentura, Miloš Francuz, lažni patriota i lažni državotvorac.Zapanjena sam, gospodine predsedavajući, naravno, vi ne možete sa tog mesta ni da ga učite, ima vremena kada će on to da nauči, da jedan koji se predstavlja za doktora nauka elementarne stvari ne zna, obmanjuje, laže i pokušava da ubedi javnost u nešto što je zapravo njemu na dušu, njegovom Koštunici, čitavom korpusu tog izdajničkog režima koji je prodao, izdao narod na Kosovu i Metohiji, i ne samo to, već je učestvovao u najvećoj mogućoj pljački tog istog naroda na Kosovu i Metohiji.Mi imamo veliko pamćenje i znamo da su upravo ministri iz Koštuničine Vlade opljačkali budžet Republike Srbije, ostavili narod na Kosovu i Metohiji posle pogroma koji nije ni pominjao taj lažni patriota na milost i nemilost šiptarskim zlikovcima, i ne samo to, već su mirno gledali posle četiri godine kako nam oni koji su mrzitelji Srbije pokušavaju da otmu našu južnu pokrajinu.Ovaj čovek koji je godinu i po dana odsustvovao iz Narodne skupštine Republike Srbije sad nama drži nekakva predavanja ovde i govori nam da mi ne brinemo o narodu na Kosovu i Metohiji. da su ovi metodi koje mu ovaj njegov gazda, pravi gazda, Dragan Đilas, daje jer je on njegov prilepak i potrčko, način na koji će da ubeđuje javnost

da politika stranke koju je vodio i, gle sada, to su sada neki novi, a iste su im metode i od laži, obmana i svega toga, predstavi narodu kao nešto što će da učini, da se pokaže u slikama ljudi koji imaju iole patriotizma da je on nekakav ispravan

se ko vam je gazda, isti kao Draganu Đilasu, na istu stranu radite, radite za Kurtija, protiv interesa naroda i onda bi vam bilo bolje da se pokrijete po ušima i ćutite… **Stojan

Uvaženi profesore Radenoviću, dame i gospodo narodni poslanici, i po Poslovniku, član 107, i po prirodi replike, jer ja sam poslanik Zdrave Srbije koju je pomenuo Miloš Jovanović.Vidite, gospodine Jovanoviću, kada vi budete imali rezultate kao Milan Stamatović od 25 godina u politici, javite se da mu nešto saopštite. Pošto nemate rezultate, bolje vam je da od toga odustanete.Pošto ste me prozvali, da vam kažem kako vidim ja vaše ponašanje ovde u parlamentu i da vas obavestim da je Zdrava Srbija parlamentarna politička partija, ako to niste znali u međuvremenu. Dakle, osnov delovanja svih političkih partija valjalo bi da se svodi na nešto što se zove red, zakon i sloboda. Šta mi ovde, u stvari, svedoci smo, vidimo? Šta radi opozicija? Pravi nered, ne poštuje Poslovnik i zakone i, naravno, ide i korak dalje. Ne možemo da kažemo da je to nepristojno ponašanje, jer je to malo. Ovde padaju uvrede, padaju kretanja nasilna ka skupštinskoj govornici, sve što je protivno normalnom ljudskom ponašanju.12/3 TĐ/LjLŠta se krije u osnovi toga i čemu to vodi? Ja ću vam reći da postoji psihološki fenomen koji određuje vaše ponašanje. Taj psihološki fenomen zove se resantiman. To vam je

kretanje nasilno ka skupštinskoj govornici, sve ono što može da izazove, jednom rečju, nasilje.Šta vam to znači? Znači da ste sami sebi skočili u nedra, da ste poništili sopstveno ime i da osećate slabost i nemoć. Neće to Skupština Srbije dozvoliti jer ćemo napraviti i red i zakon i slobodu, kako to dolikuje svima, a mi ćemo se kao poslanici „Zdrave Srbije“ boriti za interese države i naroda

Hvala, gospodine predsedavajući.Član 103. je prekršen sa vaše strane. Član 103, zbog zbog toga što ste u više navrata, a naročito sada kod jedne od prethodnih govornica dozvolili ne samo da se priča duže od tri minuta, a predviđeno je dva minuta. Znači, prelazi vam u manir. Mogu da vam objasne da da traje dva minuta, ne tri minuta, a naročito za ljude iz vladajuće stranke.Druga stvar, prekršili ste ovaj član zato što ste ponovo dozvolili predstavnicima vlasti da prijave Poslovnik, a koriste kao priliku da repliciraju. U stvari, čak ne da repliciraju, nego da govore tako šta im padne na pamet. To stalno dozvoljavate neprekidno kršeći Poslovnik ove Skupštine.Ovo vam, takođe, saopštavam krajnje dobronamerno, sa željom da vi prihvatite ovu sugestiju, zato što ovi ljudi mogu da se jave na repliku kad ih neko prozove drže govor kad imaju reč. Ali, ovo što oni sada rade i što smo ovde čuli, uz niz i uvreda na koje niste reagovali, uz ponovno nazivanje nekoga izdajnikom, fašistima, nacistima, niste reagovali, ponovo niste reagovali. Ponovo niste reagovali.

To je dobro za mentalno zdravlje, za moral, za čvrstinu ovog parlamenta. Razumete? Samo zbog toga ja apelujem na vas. Mislim na profesora Albijanića. Prijatno. **Stojan

Znate šta je sramota? Sramota je kad on 1999. godine, u 23 godine, pobegne iz ove zemlje pred ratom, pred NATO agresijom i NATO zločinima, pobegne u svoju rezervnu domovinu, u Francisku. Sramota je ono što se dogodili.Svedočio sam u leto 2013. godine. Miloša „Francuza“ je Koštunica u leto 2013. godine na predsedništvu odstranio iz DSS-a, Nikitović ga je napao, ja bio, on bio. Evo, neka kaže da nije istina. Optužio ga je za šurovanje sa „Multikom tajkunom“ već tada.13/2 DJ/MTPosle toga nekoliko nedelja Miloš „Francuz“ je podneo sve ostavke u DSS-u i podneo ostavku na mesto poslanika. To je kukavica koja je ostavila svoje roditelje na cedilu 1999. godine. Bio je u punoj snazi. Pobegao je, utekao je.On ima rezervnu domovinu, Francusku. Mi nemamo, jedino je Srbija na našem srcu, a on ovde kad puste himnu on kaže – gde je Marseljeza. On peva Marseljezu. On je potpisao odanost Francuskoj. Lepo je rekao Đuka – neka ode u Legiju stranaca, neka tamo na strani Francuske ratuje, na strani njegove mile Ukrajine, jer je on sada u koaliciji i on ima dva nova gospodara. Jedan je „Multikom tajkun“, a drugi je Kurti, njegov gospodar čiji on program ovde sprovodi.Hvala vam.

Znači, dok god je predsednik naše poslaničke grupe gospodin Miloš Jovanović pričao vi ste dozvolili da sa leve strane ovde meni pripadnice SNS dobacuju, upućuju uvredljive i kojekakve, čudite se jel Do te mere da ste, znači, dali, po Poslovniku, mogućnost da gospođa Nataša Jovanović replicira, odnosno da iznese jednu salvu uvreda, neistina i laži u svom radikalskom maniru, kako je ona, ona, jel tako, navikla.Na kraju, šlag na tortu, gospodin Bakarec proziva nekoga za francusko državljanstvo, čovek koji ima rezervnu domovinu, a to je Hrvatska. Ne smeta vam, recimo, što profesor Atlagić ima hrvatsko državljanstvo i prima hrvatsku penziju. Ne smeta vam što Aca Šapić ima italijansko državljanstvo. Ne smeta vam što ministarka Đedović ima američko državljanstvo, ne smeta vam što kum vašeg predsednika države i stranke ima francusko državljanstvo, Nikola Petrović. Ništa vam to ne smeta. Meni, takođe, to ne smeta, jer to je po zakonu, ali nemojte da vam onda samo smeta kada je u pitanju Miloš Jovanović.Hvala lepo.

**Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, gle čuda, prethodni govornik kada je nabrajao sve poslanike koji imaju dvojno državljanstvo, zaboravio je visokog hrvatskog časnika, „Begoje“, kako beše, što je učestvovao u bici za putovnicu. Jedinu bitku koju je dobio, taj visoki časnik, je bila bitka za putovnicu. Zato je on „Begoje putovničar“. Dakle, njega je, gle čuda, zaboravio. Verovatno tu miriše na neku koaliciju.Dame i gospodo narodni poslanici, po pitanju Kosova i Metohije, a reklamiram član 27. znači predsedavajući upravlja sednicom,

njemu Francuska nije rezervna domovina, njemu je Srbija rezervna domovina, jer u Francuskoj sigurno ne radi ovo što radi ovde. Verovatno tamo ima izborno pravo koje osporava Srbima iz Republike Srpske.13/3 gle čuda, ja se ne ljutim ne što su Kurtija oslobodili, ne toliko što su oslobodili Kurtija i 2.108 terorista. To on, eto, kao ne zna, mogu ja da se ljutim, eto on to nije shvatio da je to bitno, ali ima tu još nešto, ono zbog čega sam ja zabrinut da može ponovo da se desi. Dakle, njegov predsednik u koga se kune, Koštunica, postao je predsednik,

tako gospodine Dačiću? Dakle, da bi postao predsednik SRJ odbio je sve glasove Srba sa Kosova i Metohije.14/1 je postao predsednik. Tako je dobio u prvom krugu više od polovine glasova, i to je sramota kada oni nastavljači te tradicije pričaju o pravima građana Srba sa Kosova i Metohije. Zato smatram da treba da se izjasnimo o njegovom ponašanju u danu za glasanje. Hvala.

možete da ne dobacujete da završim? Ne morate da se bojite onoga što ću izgovoriti.Gospodine Jovanoviću, jedina sramota ste ovde vi. Prvo, zato što ste slagali kada ste ustali i rekli da niko nije nasrnuo na predsedavajućeg, kada ste slagali da niko nije udario radnika obezbeđenja. Razumem da ste se sada slizali sa Draganom Đilasom, ali nisu vas valjda na Sorbonu učili tako da lažete. To je jedna stvar.Druga stvar, usta su vam puna Kosova i Metohije. Zarad istine, u prethodnom sazivu vi ste, vaša poslanička grupa, imali u Stalnoj delegaciji Parlamentarne skupštine Saveta Evrope člana i zamenika člana, nijednom niste otišli ni član, ni zamenik člana u isti taj Strazbur gde je svaki put na dnevnom redu bilo pitanje Kosova i Metohije. Tamo vas je valjda sramota da ustanete i da kažete kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji, da pljunete na Aljbina Kurtija, zato što ste ga pustili, pa ne možete sada valjda tamo da pričate protiv njega. Tu se vidi kakva su vaša dela.Znači, imali ste priliku unazad godinu i po dana da vaš član i zamenik idu četiri puta godišnje u Strazbur ili u Pariz na Politički komitet ili na Pravni komitet. Jednom je samo vaš član otišao i nije diskutovao u raspravi.U prepiskama gde molimo vašeg člana ili zamenika da se izjasne da li će da idu zbog važnosti teme i rasprave oko Kosova i Metohije, oko pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, vaš član, vi znate koji je, neću ga imenovati jer ne sedi tu, nije korektno, iako nisam na Sorboni, imam osnovne manire, kaže - imam zakazane druge aktivnosti pa neću moći, veliki pozdrav.Vi tako branite Kosovo i Metohiju što ovde nasrnete na predsednika Aleksandra Vučića, skidate kravatu i skačete po Skupštini, tako što u svojoj disertaciji ne kažete da je NATO agresija nego intervencija i imate obične političke floskule, a na delu vas nema. Hvala. Zahvaljujem poslanici.Prelazimo na replike.Dajem reč poslaniku Goranu Rakiću. **Goran Rakić** Zahvaljujem se, uvaženi predsedavajući.Uvažene kolege poslanici, dakle, gospodine Jovanoviću, vi da imate i malo časti vi ne bi pričali i Kosovu i Metohiji. Punih 20 godina i evo sada još dva dana pride čekamo da osudite pogrom Srba na Kosovu. Još uvek to niste uradili. To što ste pokazali empatiju juče pa ste minutom ćutanja samo odali počast stradalim Srbima to nek služi vama na čast, gospodine

koliko vi brinete o Kosovu upravo pokazuje vaša poslanička klupa i koliko poslanika sa Kosova i Metohije imate u vašim redovima.Na prošloj vanrednoj sednici Skupštine kada je bila reč i tema Kosovo svi opštinski odbori sa Kosova i Metohije su vas napustili, svi i to pokazuje kakva je vaša politika i kakav je vaš odnos i prema Srbima, a i prema Kosovu i Metohiji.To što ste mahali tablicama slažem se sa vama, ali ste trebali da okrenete te tablice na suprotnu stranu, jer te tablice tj. dogovor o tablicama je potpisao Borko ili Borislav

dakle, u to vreme je otpušeno 220 žena iz fabrike košulja „Javor“ u opštini Zubin Potok, otpušeno je 200 pripadnika iz vojnog remonta,

Državni posao je mogao samo da sanja, dok meni sada koliko je poznato, možda grešim, da nijedan lekar opšte prakse nema na birou Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle svi su zaposleni. Vi ste doneli odluku da se postavi granica između Srba i Srba.

Kada kaže Aleksandar Vučić – pogledajte semafor, znate šta piše na onom semaforu koji pokazuje povučena priznanja tzv. Kosova? Na našoj strani, gde je naš rezultat piše 28. znate šta piše sa ove vaše strane, mislim na vas sve ukupno, i vas lažne desničare, priveske tajkunske, ali i na ove koji su vam malopre aplaudirali onako? Piše nula. Nula ste povučenih priznanja tzv. Kosova obezbedili. Mi samo 28. To je rezultat politike Aleksandra Vučića.Ako

zbog toga niste smeli nikada ni da pokušate da se zauzmete za KiM ili da pokušate da neko povlačenje priznanja izborite.Zašto je ovo malopre zvučalo ovako kako je zvučalo? Važno je bilo da se napadne Aleksandar Vučić, da se bude opasan, da se kaže – veleizdaja i da se brane i štite ovi koji se tamo nalaze među građanistima i drugosrbijancima. Zbog čega? Da se osvrnemo i na jedno i na drugo. Zato što je video Miloš Jovanović u Šolakovim medijima

a zajedno sa njima udri sve najgore o Aleksandru Vučiću i o državi Srbiji. Zato ih je i branio.14/3 AL/LŽSlagao malopre da nisu udarili policajca. Eno vam pa gledajte snimak. Gleda ga cela Srbija danas. Isto tako lagao da sam nije ovde kao huligan najobičniji pokušavao da se zaleti u predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Evo vam ga na ovoj slici vaš junak. Odvezao kravatu i trčkara okolo – Miloš Jovanović. Jel ovo isto nije bilo? Kako je lagao tada, tako laže i danas.Slagao da niste kidisali na Stojana Radenovića. Slagao da niste juče vređali Srbe sa KiM i narodnog poslanika koji je govorio ovde, ali i celu Srpsku listu. Znate šta još lagao? Lagao je da ga je ikada bilo briga za KiM u studiju u studiju RTS u kome je sedeo u emisiji sa mnom, a kako mu je to pošlo za rukom kada kaže da ga u medijima nema, on na pitanje – što niste ništa uradili tokom pogroma 2004. godine, znate li šta je rekao – pa nećete valjda da šaljemo tenkove, niste valjda to očekivali od mene. Toliko o njegovom patriotizmu.U istom tom studiju istog toga RTS branio je njihovu sramnu odluku, vašu zajedničku sramnu odluku da pustite Aljbina Kurtija, da pustite braću Mazehu, da pustite dve hiljade krvoloka UČK da nam posle narod ubijaju, znate kako je branio? Potrebom da se razvijaju dobri odnosi za zapadom. Bednici i kukavice najobičnije.Jel to vredno kandidature za gradonačelnika Beograda koji će da bude podržan od ovih sa kojima ste se slizali, a koji su vam, samo pogledajte, onaj što je napisao da će da budu ove tablice koje ste pokazivali malopre 2011. godine, taj što je rekao da će da budu i lična dokumenta i lične karte 2011. godine, taj vam je sada koalicioni partner, onaj što je uništavao srpsku vojsku, hteo da nas vodi u NATO, taj vam je koalicioni partner, svi ovi koji kažu da od a do š hoće francusko-nemački plan da sprovedu, a ne valja vam Aleksandar Vučić koji kaže – ne nećemo, mi nećemo jer za nas postoje crvene linije. Naše su crvene linije bile i ostale. Nema priznanja tzv. Kosova ni ovako, ni onako, ni direktno, ni indirektno. Nema stolice za njih u UN, nema mesta u pripadajućim međunarodnim organizacijama.15/1 MZ/MĆ 12.30 - 12.40Ne valja vam taj Aleksandar Vučić, ali vam valjaju ovi koji kažu – živela Viola fon Kramon, eno ga Ćuta, čujete ga sada živeo Aljbin Kurti, živelo nezavisno Kosovo. Ako je to i ta takva vaša politika, samo da znate, svi zajedno koliko vas ima, pa da vas je puta 10, a neće vas biti nikada, takvi kakvi ste, Aleksandra Vučića, Srbiju i srpski narod da pobedite nećete nikada. Orevuar, geniji, orevouar! Zahvaljujem poslaniku Orliću.Dajem reč poslaniku dr Milošu Jovanoviću.Izvolite. Hvala vam puno, gospodine predsedavajući.Pokušaću samo kratko, neću odgovarati na sve neistine, bilo ih je zaista puno. Dvojno državljanstvo je, zaista mi se čini, jedna besmislena kritika, tako da ću je ostaviti tamo gde zaslužuje da bude, u tom besmislu.Dve stvari koje ipak udaraju na čast, neko je rekao da sam 1999. godine pobegao. Ne, ja studiram u Francuskoj od 1995. godine, a onda sam 1999. godine seo u autobus i došao u svoju zemlju tri dana od početka agresije. Inače, od početka agresije, koja se u mojoj doktorskoj disertaciji upravo kao takva kvalifikuje, eksplicitno i potpuno jasno. Ali ne znam zašto insistirate toliko na tome, jer nešto nisam video da je Aleksandar Vučić bio heroj sa Paštrika ili Košara. Aleksandar Vučić je tada sređivao stan koji je dobio od države te 1999. godine. Nemojte da se bavite time. „Simpo“ mu je donosio nameštaj, a onda je Aleksandar Vučić glasao da se rat nastavi, mladi mogu da ginu, a on čovek namešta stan. Nemojte da se hvatate za to, to vam je klizav teren.Poslednja stvar, u naše vreme se ništa nije dogodilo. Dvoje ljudi je ovde pomešalo datume, DSS i opoziciju 2008. godine, tehnički dijalog je krenuo 2011. godine. Ljudi, o čemu pričate? Kakva otpriznavanja? Nismo na vlasti 15 godina. To je onaj vaš kukavičluk - 12 godina ste na vlasti, ali bežite od odgovornosti. To ste vi. I s time završavam.Eto, nisam uzeo ni čitava dva minuta. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Hvala vam.Pitanje je bilo - u šta je pretvorena ova zemlja u vreme mog mandata? Pa da vam pokažem par stvari. Broj zaposlenih. Znam da vas ne zanima, ipak u vaše vreme je 500 hiljada ljudi ostalo bez posla, razumem da vam to nije prioritet. Nama jeste. I mi mislimo da je to takođe pokazatelj ljubavi prema našoj zemlji, vere u naše ljude i potencijal naših ljudi, pa nam je ovo izuzetno važno.

U vaše vreme došli smo do 1.800.000 zaposlenih, sada ima preko 2.365.000 zaposlenih ljudi u Republici Srbiji. Minimalna neto zarada u vaše vreme 172 evra, i to pri nezaposlenošću od 26%. Bio je srećan i presrećan svako ko je imao posao, a ti su primali 172 evra. U naše vreme, 402 evra je u ovom trenutku minimalna zarada. Do 2027. godine, pošto nam je narod dao poverenje za još četiri godine, biće najmanje 650 U to je pretvorena Srbija.Hoćete da pričamo o prosečnoj neto zaradi? U vaše vreme, gospodine Jovanoviću, znam da vas ne zanima, ali radi se o porodicama, o životima ljudi, radi se o deci i šta možete da im priuštite, bila je 330 evra prosečna neto zarada onih srećnika koji su pri stopi nezaposlenosti od 26% imali posao.Danas u decembru pre povećanja to je 812 evra. I moći ću tako da pričam još kasnije.15/2 MZ/MĆI da vam kažem samo jedno, vi se u potpunosti kvalifikujete za vaše novo savezništvo sa Đilasom, Srbijom protiv nasilja, zato što ste vaš govor završili pretnjom: "Kunem vam se, pobeći nećete". Tako da, to su ti nenasilni. A mi pobeći nećemo, ne bežimo nigde, a vas se svakako ne plašimo. Hvala.

mi smo ovde prisustvovali nečemu što smo i očekivali, na neki način. Nisam očekivao nikakvu podršku od ove koalicije, iz prostog razloga što je ta koalicija odlučila da se prikloni liberalnoj grupaciji političkih stranaka u Srbiji, pro-NATO stranaka u Srbiji, stranaka koje su u Strazburu tražile sankcije za ovu zemlju, tražile da se ukinu tražile da se ukinu sredstva iz IPARD-a i IPA-e. Dakle, to su prosto činjenice. I činjenica je to da ova koalicija o kojoj govorimo nije doživela nikakvu izdaju kao bilo kakav problem.Još jednom kažem, nikada u istoriji ove zemlje niko nije zvao strance da stranci ovde odlučuju, vrše istrage i kažnjavaju. To apsolutno nikada niko u istoriji nije uradi. Jedina tačka ultimatuma Austrougarske koju smo odbili je ta da se stranci pitaju. Ali to ne smeta ovoj koaliciji, jer ona smatra da je to u redu. Oni se njima priključuju, oni se njima pridružuju i oni na svaki mogući način ulaze u saradnju sa njima.Ono što je sada definitivno činjenica da mi prisustvujemo, to je da je ovaj čovek koji je maločas govorio izvršio nešto u političkom smislu što se, grubo rečeno, ali pošto je i on koristio grube izraze, ja ću uraditi tako, dakle, radi se o čistom političkom podvođenju jedne koalicije Draganu Đilasu i koaliciji koju je on pre toga okupio. Dakle, bukvalno političko podvođenje. Da bi se uključio u tu celu priču, on mora da nastupa ovako kako je nastupao i on polako počinje da deli stavove koje imaju i oni.Kao što ste sami čuli, počinju da smetaju Srbi iz Republike Srpske, to nije bila praksa do sada, ali evo sad smo i to imali prilike da čujemo – zašto Srbi iz Republike Srpske dolaze u svoju zemlju, u svoju Srbiju? A ja sada kažem, suprotno toj politici mi ćemo vrata za Srbe iz Republike Srpske uvek držati širom otvorenim i uvek će svako ko želi da dođe iz Republike Srpske u Srbiju biti dobrodošao i da ima sva ona prava koja Ustav i zakoni ove zemlje garantuju.Sa druge strane, ova koalicija počinje da prihvata i sve one stavove koje smo imali prilike da čujemo u Dubrovniku. predstavnici "ProGlasa", čiji je tekst potpisala i ova koalicija koja je govorila maločas, govorili o tome da se u Srbiji zlo valja i logično je da u Srbiji zlo treba i da se nastavi i da će Aleksandar Vučić biti ubijen kada bude pao sa vlasti, to su njihove reči, to su ljudi koji su govorili da se Vojvodina nasilno posrbljava. Dakle, jako interesantno je da je i to prihvatljivo. I sada onaj ko nam tvrdi ovde i pada u vatru jer priča o Kosovu, kako ga on brani itd, a do toga ću doći kasnije, dakle, taj čovek sa druge strane

druge strane Kosovo će da brani sa onima koji danas, u današnje vreme, otvaraju pitanje Vojvodine. To je jako interesantno.16/1 SČ/JJ 12.40 – 12.50Dakle, Kosovo će da brani sa onima koji imaju nešto protiv toga da su u Vojvodini grade crkve, jer kažu ne mogu da se grade crkve u vizantijskom stilu nego samo u baroknom, a ne mora ni te jer ne shvataju da su u baroknom građene samo što je to bio jedini način da budu opšte izgrađene, a njih to ne interesuje i sa njima će da brane Kosovo. Ne, nego će sa njima zajedno da otvaraju pitanje i Vojvodine, a onda ćemo doći do odgovora i zašto je to tako.Ono što nismo imali prilike da čujemo to je da nam kažu, sa kojim legitimitetom oni govore o svemu ovome i o svim tim temama. temama. Ova koalicija je bila ispod 5% podrške građana, pojedinačno verovatno nijedna ne bi sedela u ovoj sali. Odakle legitimitet onome ko nije u stanju da sam posto glasova, ko nije u stanju da sam pređe ni tri odsto glasova, drži lekcije o tome kako i na koji način treba voditi politiku, kako zadržati Kosovo i Metohiju i tako dalje. Vi ste svoju ponudu na izborima dali, ljudi su vašu ponudu na izborima čuli i ljudi su na tu ponudu odgovorili tako što su vam dali manje glasova i manje mandata u odnosu na prethodni mandat. I, to je odgovor naroda na to što radite. To je odgovor naroda na to šta ste radili u prethodnom mandatu, a odgovor naroda na to što ste se udružili sa Đilasovom koalicijom, što ste se udružili sa Anom Lalić, što ste udružili sa Aidom Ćorović, to će tako imati prilike da čujete jer to su vaši novi partneri pa uživajte sa njima.Ono što takođe nismo imali prilike da čujemo, a to je stav ove koalicije da Srbija treba, i ovo molim vas da posebno obratite pažnju i posebno se obraćam građanima, zato što je jako važno da ovo razumeju, oni traže da Srbija proglasi okupaciju dela teritorije. E, sada dolazimo do nekoliko pitanja.Prvo – zašto tu okupaciju nisu proglasili kada su mogli? Dakle, ovo su novosti iz 2005.godine naslovna strana. Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve poručio poslanicima Skupštine Republike Srbije uoči pregovora o Kosmetu – proglasite okupaciju. Pa, zašto tada nije proglašena okupacija? Zašto tada nije proglašena okupacija?(Miloš

Ko je okupator na Kosovu i Metohiji? Na Kosovu mogu biti okupatori samo stranci. Otkud ti stranci na Kosovu i Metohiji? Ko ih je pozvao? Ma, nemojte reći, a da nije možda rezolucija 1244? Rezolucijom 1244 su međunarodne snage došle na Kosovo i Metohiju, a mi ćemo sada da se odreknemo Rezolucije 1244 i da proglasimo te ljude okupatorima, jel jel tako?Možete vi da vređate koliko hoćete, ja sam najgori pravnik na svetu. Ma, ja sam najgori pravnik na svetu, sve je to u redu. Ma, super, ali ono što vi radite, a za čiji račun, to ćemo jednog dana otkriti verovatno, jeste, da na perfidan način pokušava Srbiju da uvede sa NATO paktom, da na perfidan način pokušava da se Srbija odrekne Kosova i Metohije sve busajući se u patriotske grudi. Sve pričajući o tome kako brani Kosova ali ćemo da proglasimo okupaciju pa ćemo da uđemo u rat jer smo to pokušali pa nam nije uspelo, pa će sad on valjda da nas predvodi, jer je sve ratove koje mogao da propusti propustio, pa sad da nadoknadi valjda pod stare dane ono što je propustio. Naravno da neće on ponovo da ratuje nego će ponovo da završi tamo gde je bio, a ginuće neka tuđa deca.Dakle, molim vas samo da ovu politiku, e ovo je izdajnička politika, najgora izdajnička politika koju ova koalicija vodi, koja pokuša svoju izdajničku politiku da predstavi patriotskom, da se narod ne bi dosetio, da ljudi kao ne bi prepoznali, jer ljudi kažu – pa, jeste hajde da bude okupacija, a posledice toga, baš nas briga za to.16/2 SČ/JJDolazimo i do toga koliko mu je zaista stalo do Kosova i Metohije. Neću govoriti ja, govoriće neko ko je bio sa njim, pa pobegao od njega, gospodin Miloš Ković. Kaže ovako – na početku sastanka, jer su imali neke sastanke, okupljenima sam preneo poruku Srba sa Kosova i Metohije, članova našeg pokreta sa naše upravo završene skupštine, da se ujedine i počnu da rade na spasavanju Kosova i Metohije. Gospodin Miloš Ković ima potpuno suprotne stavove od nas, dakle, nije neko ko je blizak SNS, nije neko ko je blizak vlasti, naprotiv vrlo oštro kritikuje vlast, vrlo često neutemeljeno, ali objektivan je u ovom smislu iz prostog razloga što ne govori ništa što bilo u prilog onome što ću da kažem.Kako odgovara koalicija koja je maločas govorila, a koja se priklanja Draganu Đilasu, na poziv Srba sa Kosova i Metohije, pa tako što kaže, šta nas briga šta kažu Srbi sa Kosova i Metohije, mi imamo svoje zahteve, a ti zahtevi su sledeći, kaže Miloš Ković, i sada dalje opet citiram – Milo Lompar kada je rekao da bi od tri uslova za saradnju koji je pomenuti pre sastanka iznosio u medijima, prva dva trebalo da budu svima prihvatljiva, odbijanje francusko-nemačkog ultimatuma i odbijanja saradnje sa režimom na svim nivoima vlasti. Treći uslov, isključivo njegov uslov, kaže – treba da bude izostavljen iz teksta sporazuma, i svi su to prihvatili, a sada ću reći koji je to uslov, osim lidera koalicije NADA. Koji je taj uslov? Posebno je kaže ovaj lider nastojao na tome da u sporazum uđe obaveza saradnje sa prozapadnim strankama, da u sporazum uđe obaveza saradnje sa Đilasovom koalicijom radi preuzimanja vlasti u Beogradu. Ostali su načelno prihvatili takvu saradnju, ali su pitali zašto je potrebno da to uđe u koalicioni sporazum. Ne, on je na tome insistirao.Dakle, on je u miraz, u svoj novi politički brak sa Draganom Đilasom, doveo celu svoju koaliciju i oni su sad tamo gde im je oduvek i bilo mesto. O tome sam govorio ranije, govorio sam i juče. Dakle, oduvek je u toj priči bilo onih koji su za saradnju sa nacionalnim snagama i onih koji su za saradnju sa liberalnim snagama. Oni koji su bili za saradnju sa nacionalnim snagama, danas su ovde, a ovi će lepo da sarađuju tamo gde im je mesto, sa Draganom Đilasom.Zašto sve to radi? Ne, zato što sam siguran da gospodin Orlić u tom delu greši, želi da bude gradonačelnik Beograda, nego da bude kandidat te cele bulumente na predsedničkim izborima 2027. godine.Stranku godine.Stranku podvodi, brutalno podvodi onima koji su ljude iz te stranke hteli da hapse, koji su te ljude otpuštali sa posla, koji su te ljude proganjali i Tim ljudima podvodi stranku, a politika koju će da vodi, neće biti politika koju on misli da vodi, jer i ne misli tu politiku koju javno izlaže na bilo koji način da sprovede u delo, niti ima snagu za to, nego će kao bela lala da radi ono što rade svi drugi u toj koaliciji. To je ono što građani treba da znaju. Ta koalicija niti je srpska niti je patriotska, ta koalicija je Đilasova i sada će to biti i formalno i faktički. Zahvaljujem poslaniče na detaljnom objašnjenju.Reč ima poslanik, Ivica Dačić.

a možda i više.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, želim na početku da odmah kažem da pošto pošto u ime poslaničke grupe mogu to da kažem, ali ne samo u ime poslaničke grupe nego i u ime cele naše koalicije koja je učestvovala na izborima, znači JS koju vodi Dragan Marković Palma, i Zelenih Srbije Ivan Karić, pošto juče je govorila JS, danas smo mi na redu. Želim da u ime naše koalicije iskažem podršku Ani Brnabić u izborima za predsednika parlamenta. Kao što znate, bez obzira što je Milenko Jovanov, a to sam naučio dok sam bio predsednik Skupštine, formalno predlagač, Ana Brnabić je u stvari naš zajednički predlog.17/1 VS/IR 12.50 – 13.00Shodno tome bih želeo da ukažem na to, da sama ta činjenica, da je Ana Brnabić kandidat za predsednika. Ne znam da li sam ispravno rekao za predsednicu. Evo, Snežana me opominje, ali sama ta činjenica da je ona do sada bila više puta predsednica Vlade Republike Srbije će svakako doprineti jačanju kredibiliteta i značaja ove funkcije predsednika parlamenta, ali i Narodne skupštine, u celini i u tom smislu, ja zaista želim da pozdravim to i da istaknem da sam ja sarađivao, kao prvi potpredsednik Vlade, osim ove dve godine dok sam bio predsednik parlamenta, kao njen prvi potpredsednik u Vladi Republike Srbije i da smo imali izvanrednu saradnju i želim želim joj sve najbolje sa željom da i ovde bude uspešna saradnja sa Socijalističkom-partijom Srbije i Jedinstvenom Srbijom i Zelenima Srbije.Isto tako bi konstatovao da koliko mi je sada,

tako?Znači, da konstatujem na sreću ili nažalost, da je muški pol manje zastupljen u rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srbije, ali nadam se to ne znači ništa loše, nadam se da će svakako biti sa mnogo više emocija i sa, pokazalo se to vreme. Ja sam uvek govorio da je jači pol, nije muški pol, nego ženski pol, pokazalo se i kada je reč o porodici i kad je reč o društvu i kad je reč o državi, u celini.Naravno, ova diskusija danas je ponajmanje diskusija o predsednici parlamenta, upravo imajući sve to u vidu želeo bih da kažem da mi je zaista žao da se veoma, da mi u stvari ne govorimo o suštini svih problema sa kojima se kao društvo, kao država i kao narod susrećemo u ovim godinama, pa možda i decenijama, ali u ovom trenutku i u ovim danima.Nama je zato potrebna politička stabilnost i državno jedinstvo, potrebno nam je da bismo mogli da zaštitimo nacionalne i državne interese. Lako je prebacivati odgovornost na jednu, drugu, treću ili petu stranu, ali time nam ti problemi neće biti otklonjeni i zato svi treba da budemo realni, pa da govorimo, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, svi znamo da su to problemi koji su vekovima unazad, ali dolazite u situaciju kada imate stanje, kada bez obzira da li se vi sa nečim slažete ili ne, da vam oni koji su jači i veći i nadmoćniji nameću određene stvari koje vas niko i ne pita da li ćete prihvatiti ili nećete prihvatiti.Veoma je lako davati ocene i govoriti o nekim konkretnim odlukama, a da pritom ne vidite sopstvenu odgovornost. Ja sam juče govorio o tome pošto sam, vidim da to niko nije ni zapazio, ali ponoviću evo još jednom. Pošto govorimo o Generalštabu, evo ja kada sam bio premijer dolazili su ljudi od Donalda Trampa sa željom da tu prave kvote. to nije moglo da bude realizovano iz više razloga. To je bilo pre nego što je postao predsednik. Pa, zar ne mislite da je bolje da je nešto bilo od toga realizovano još i u to vreme.A

Vlada Vojislava Koštunice i gradska vlast Demokratske stranke je donela odluku 2006. i 2007. godine da tu bombardovanu narodnu imovinu proda Amerikancima da tu naprave ambasadu, ambasadu, a što sada neko to ne spominje. Pa, što vi sada napadate Vesića, Vučića, Anu Brnabić i ostale zbog toga što se sada radi, a vi ste to isto radili.Ja ne vidim u tome ništa loše. Kaže, gospodin Aleksić, kaže tako Vučić kupuje podršku stranaca. Pa, nije valjda! A čekaj, čiju ste vi podršku kupovali kada ste prodali „SARTID“ za 20 miliona dolara. e najveći izvoznik Srbije prodat za 20 miliona dolara

Jel tako bilo? Pa, čiju ste podršku kupovali? Kako nije Koštunica? Pa, Velja Ilić je pričao da kada ste išli kod Putina da je falila treća stolica, nije imao gde da sedne, nije imao gde da sedne zato što su, nije bitno, znači i Koštunica i Tadić su išli kod Putina više puta. NIS je prodat u to vreme.Kada pričamo sada, pričate, pokazujete slike sa raznim svetskim državnicima. Dobro se sećam da jedan od prvih državnika koji vam je došao posle 5. oktobra bio je Solana. Pa, ja sam demonstrirao, ovi moji ovde su demonstrirali po ulicama ste nas ganjali protiv dolaska Solane. Kako vam ne smeta Solana što ste ga tada primili, on je direktno naredio bombardovanje Srbije.Drugo, pa jeste išli po svetu da biste srušili Miloševića,

ostalo.Prema tome, ja samo hoću da napomenem da kada govorimo o Banjskoj,

jel sedeo sa ovim ljudima u uniformama, jesu to bivši pripadnici OVK, jesu ovi koji su na vlasti u Prištini došli iz biblioteke i Akademije nauka, jesu došli iz šume ili našeg zatvora kada ste ih pustili posle 5.

govorili su tada posle Petog oktobra, standardi pre statusa. Prvo ste govorili, kada ode Milošević, sve će, pitanje Kosova je pitanje demokratsko. To je govorio Zoran Živković, čuvena njegova izjava, samo da ode Milošević, sve će da bude u redu, i otišao Milošević, izručili ste ga Hagu, na najveći srpski praznik Vidovdan i molim vas, šta ma daj, to je istina, to će vas ceo život terati i biti vam mrlja na savesti i to je rekao i rekli su vaši članovi Vlade, nisam ja to rekao, ja za to nisam ni glasao, Ustavni sud je o tome glasao.Hoću da kažem, glasao.Hoću da kažem, govorili ste standardi pre statusa, pa dva koloseka, Evropa i Kosovo, jel tako bilo. Kako sada ta dva koloseka odjednom se sudariše, neki skretničari su postojali ili šta? Evo tu je Borko Stefanović, mi smo zajedno radili, nemoj da se smejete svako nek preuzme svoju odgovornost, ovde nema nikoga ko nije radio bre,

Ja sam poslanik, tačno je, i ministar sam, ali sam ministar u tehničkoj Vladi i nisam prvi put, ja sam od 2008. godine i predsednik parlamenta, nisam šampion, tek ću da budem, budem, tek se spremam, ja sam tek počeo, u najboljim sam godinama. Ja sam prvi put ušao u ovu zgradu 1992. godine

ali počeo sam da govorim o tome - poslanik, ministar. Ja sam se obratio Agenciji za borbu protiv korupcije da pitam da li je moguće obavljati ovo,

se javi za repliku.Ana, da li je Dobrica Veselinović izabran na sednici Vlade za člana Privremenog organa Beograda? Pa, što je sada poslanik?Pa, kako vas nije sramota? Sad on može, a je ne mogu? Pa, nemojte da ste

Doviđenja.Kada je reč o izborima, ja sam se prosto čudio prošli put. Ne mogu da se načudim. Što ste, bre, tražili izbore? Što ste, bre, tražili izbore? Pa, ko vas je to posavetovao? Pa, vi ste tražili izbore. Što se čačkate? Niste dali ni jedan jedini zahtev tada. Što niste tad tražili okrugli okrugli sto vlasti i opozicije. Tražili ste izbore odmah, a niste spominjali bre ništa od ovoga što sad spominjete.Ja sam bio predsednik Skupštine kada smo vodili parlamentarni dijalog. Pričate o izbornom spisku. Jesmo formirali radnu grupu za birački spisak. Jel tako bilo? Radna grupa i svako od vas je mogao da učestvuje u tome. Jedini koji je aktivan bio je Radulović. Radulović. Njemu ni to nije mnogo pomoglo, ali u svakom slučaju vi kad krene da se priča ozbiljno o izbornim uslovima, vi u tome ne učestvujete zato što ne znate puno o izbornoj tehnologiji i o izbornom zakonodavstvu.Ja vam kažem da ne znate zato što od 1992. godine prisutan u razgovorima vlasti i opozicije. Na prošlom okruglom stolu dođe jedan vaš predstavnik i traži uvođenje većinskog sistema. Pa, da li ste vi normalni? Većinskog sistema u uslovima kada SNS ima 45%. Pa, super vam je predlog.

slušate.Možete da izađete slobodno, što se mene tiče.Kada je reč o okruglom stolu, nosilac liste postoji od 1992. godine.Molim vas, malo se raspitajte o svemu tome.Dakle, 5. oktobra 2000. godine i u decembru 2000. godine nastupali ste na izborima Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, koji je tada bio predsednik Republike. Nemojte onda da pominjete te stvari. Bazirajte se na nešto o čemu svi zajedno možemo da nešto rešimo.Naravno, nije mi interes da ih savetujem, nego hoću da kažem da ne treba da se radi nešto što nije dobro za državu i za narod.Ana Brnabić će biti izabrana za predsednika parlamenta. Sa njom treba da se vodi taj parlamentarni dijalog. Čemu onda uvrede, čemu onda ovakav način ponašanja?Znate, ponašanja?Znate, treba da postoji nešto što je izvan nekih međustranačkih odnosa, a to su interesi države i nacionalni i državni interesi. Jedan od tih interesa jeste politička stabilnost, da se postave šta su politički ciljevi i da se radi na tome.Znači, mnoge od ovih stvari, što se tiče migracije birača, o tome smo mogli da vidimo sada u Nemačkoj, da oni to organizovano rade, da preseljuju birače iz jednog u drugi region da bi AfD imao što manje glasova

Samo hoću da kažem da nije dobar način ono o čemu je gospodin Jovanović govorio – krivično-pravnu odgovornost, veleizdaja, veleizdajnička kosovska politika itd.Da vam kažem jednu stvar, ako je nešto bilo veleizdajnički, to je bilo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Ako neko treba da bude optužen za vele izdaju, to su vlasti 2008. godine, koje ništa nisu preduzele da to spreče.Ja tada nisam bio u vlasti, molim vas. Tada je bila Tada je bila DS. Znači, Tadić i Koštunica. Tadić je otišao u Rumuniju, Koštunica je tu bio. Ne znam šta ste radili. Palili ste ove kioske, upadali u ambasadu, ali to nije državotvorno ponašanje.Ja mogu mogu samo da potvrdim kao ministar spoljnih poslova da Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije nije prihvatio francusko-nemački plan, odnosno prihvatio je da ispunjavamo samo ono na šta nije stavio izuzeće, a to je priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u UN i drugim specijalizovanim međunarodnim organizacijama u okviru UN.Pošto se ovde govorilo o tome da je usmeno priznanje međunarodno pravno važeće, to je tačno, ali tačno, ali on je usmeno rekao da se sa tim ne slaže i Srbija se sa tim ne slaže i to sigurno nećemo prihvatiti. Dobro znate, poznata je naša pozicija i oko Republike Srpske i oko oko Kosova i Metohije.Oko EU? Oni hoće da u Poglavlje 35. uvedu praktično da mi moramo da ispunimo ono na šta se nismo obavezali. Savet Evrope, pričamo o nečemu od 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost, u narednih nekoliko godina 110 zemalja je priznalo Kosova.

mi ćemo našu borbu nastaviti dalje, ali mnogo bi bilo bolje da nemamo razlike u državnim i nacionalnim pitanjima ili da se ne nanose štetne ideje kao što je vojvođanska nacija. U svakoj državi na svetu bi to bilo sankcionisano.

želim da čestitam Ani Brnabić na izboru, da čestitam na izboru za predsednika Narodne skupštine, da poželim uspešan rad i u narednom periodu i da očekuje dobru saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije, Jedinstvenom Srbije i Zelenima Srbije.Hvala lepo. **Stojan Radenović**

ova sednica ova dva dana na najbolji način oslikava kakvo je stanje u Srbiji, kako vi vodite državu Srbiju svih 12 godina. Mislim da slika parlamenta je samo dokaz toga kako se sprovodi nasilje u parlamentu nad institucijom, kako se manipuliše, kako se obmanjuje i to je taj način vaše vladavine.Dakle, ovde danas se dogodio incident, isključivo zahvaljujući tome što niste hteli da uvažite opoziciju barem da po Poslovniku može da nešto kaže, što nije smetalo što nije smetalo poslanicima i vašim tabloidima i medijima da odmah puste vest kako sam ja udario nekog policajca ovde. Evo ljudi su tu, neka kaže jedan policajac koga sam ja udario. Već je to svuda na naslovnim stranama i to je ta manipulacija sa kojom vi stalno iznova i iznova se štitite od nezadovoljstva građana. A, pri tom, ono što se čulo u direktnom prenosu RTS-a, a to je da je jedan od poslanika, čini mi se Drecun, masno opsovao gospodina Boru Novakovića i to se čuje u prenosu. Ne vidi se da sam ja ni jednog policajca povredio, niti udario, ali se čuje psovka. To ne pominjete.No, to to je stil vladavine punih 12 godina režima Aleksandra Vučića. Dvanaest godina odlučujete o svemu u ovoj zemlji, apsolutno o svemu. Vi ste ti koji ste odgovorni i za nešto ako je dobro, ali i za sve što je loše. Ali, vama je dobro da kažete danas da je opozicija kriva. Posle 12 godina i dalje upirete prstom u nekoga i kažete – oni su krivi.Znate, Ustav Republike Srbije u članu 2. kaže – nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana. Član 3. – vladavina prava se ostvaruje na slobodnim i neposrednim izborima. Jesu li slobodni izbori, jesu neposredni, jesu pošteni? Ništa. Pokrali ste izbore, gospodo. Nemate legitimitet da sedite tu. Kradete ih. Vaša hrabrost na izborima se pokazuje isto kao ovde u Skupštini. Pozovete kordon policije da vas štiti od opozicije, od građana koji vas ne podržavaju. Uskoro nećete smeti ulicama da se krećete, zbog laži, obmana i nasilja koje sprovodite u državi Srbiji.U ovom Ustavu piše i da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Bacili ste pod noge taj Ustav. Vi ćete odgovarati za protivustavno delovanje. I ne kradete vi samo izbore, gospodo. Vi kradete nama i državu, vi kradete nama i slobodu, kradete budućnost ove nacije i ovog naroda, i to sve kroz institucije koje ste ubili i pogazili.Mi pričamo sada o izboru predsednika Skupštine. Jedan od najglasnijih je bivši, koji kaže – da je bio efikasan u sprovođenju svoje funkcije. Evo, od avgusta 2022. godine do oktobra 2023. godine, ovaj parlament je zakazao skoro sve sednice po hitnom postupku, ni jednu u redovnom postupku. Usvojeno je 197 pravnih akata, od čega 105 zakoni, 92 sporazuma, dakle, 2,77 dnevno. Dakle, ovo je služilo kao protočni bojler i servis Vlade.Parlament ste potpuno urušili kao granu vlasti, zakonodavnu, najviše zakonodavno telo ste stavili u funkciju i službu Vlade, a pri tom dok je taj isti predsednik upravljao parlamentom, novi kandidat za predsednika je vrlo često ovde psovao narodne poslanike, ja sam jedan od njih, psovao, vređano, omalovažavao, kao premijer ili ranije ministar. To je to kako vi vidite instituciju, Ustav, zakone i građane Republike Srbije.Srbija je danas pred jednim od najvećih izazova u svojoj istoriji i to zato što jedna grupa ljudi, grupa šibicara, prevaranata i manipulatora se udružila i ugrožava, bukvalno, opstanak zemlje isključivo manipulacijama.19/2 BN/MPSada, kada ja pogledam tu ljude koji sede u ovom sazivu preko puta, tu ima ljudi koji su bivši radikali, koji su 90-ih godina obećavali veliku Srbiju, a završili smo u ratovima, sankcijama, izolaciji. Ti isti su 2008. godine se presvukli u lažne evropejce, obećavali evropsku budućnost, institucije, borbu protiv kriminala i korupcije, uređeno društvo, a sa njima danas sede i oni koji su do pre neki dan govorili sve najlošije o ovoj vlasti, režimu i Aleksandru Vučiću, govorili da je izdajnik, govorili da je lopov, govorili da je kriminalac, govorili da je mafijaš, govorili da je izdao, prodao Kosovo, govorili sve najgore, oni sad sede s vama.Ja se pitam – a šta je to što povezuje te dve različite grupe? Znate šta, pa interes, gospodo. Pa, vi ste jedna interesna grupa, goli, vaš lični interes vas vezuje. Krčmite Srbiju, krčmite budućnost ovog naroda da bi vi uživali u vašim beneficijama. I to je to što vas sve zajedno vezuje.Kaže sada predsednik države – kandidat za predsednika parlamenta, gospođa Brnabić, je strašno napredovala u svojoj političkoj karijeri, izučila se itd. I, da, ući će u istoriju, bila premijer, bila ministar itd, ući će svakako u istoriju i kao osoba koja je srpsko-hrvatskog porekla, koja je gej opredeljenja, bila na najvišim državnim funkcijama, ali to nije greh, ništa od toga. Znate šta je greh? Greh je šta se dešavalo za vreme njenog upravljanja Vladom Republike Srbije i kako su građani Srbije i šta sve za to vreme proživeli.Znate, gospođa Brnabić je samo nastavak kontinuiteta jedne te iste vlasti od 2012. godine, samo na različitim funkcijama. Ta ista vlast i ona su direktno učestvovali u rušenju države Srbije. Krađa izbora, uzurpacija vlasti, razaranje institucija, pravosuđe razoreno potpuno služi režimu i vlasti, a ne građanima i državi, procvat kriminala i korupcije. Kosovo i Metohiju ste konačno predali sve što je moglo da se preda. Kaže pre neki dan neko, čini mi se Dačić reče – nema predaje Kosova. Pa, šta više da predate? Pa, sve ste predali. Pa, nema zastave više na severu Kosova, srpske zastave nema, ali se zato vijore na jugu Srbije albanske. To je vaš rezultat.Dalje, ta ista vlast predaje zlato i bakar Kinezima. Ta ista vlast hoće „Rio Tintu“ da preda litijum. U međuvremenu PKB ste dali Arapima. Dali ste zemljište u Vojvodini nekakvim lažnim Arapima. Videćemo koji su kada dođe vreme za to. A mnogi ljudi su izgubili živote za vreme vaše vladavine. I ovo su slike šta se dešavalo za vreme vaše vladavine. Vidite, ovde imate Olivera Ivanovića, imate Vladimira Cvijana, imate pilote koji su izginuli u padu helikoptera, evo ga tu komandant sedi ponosno u vašim redovima. Zorana Babića, Stanika Gligorijević, imate vašeg prijatelja Predraga Koluviju ovde sa ministrom Vulinom, i naravno, klan Veljka Belivuka, koji je nastao u vaše vreme kao najmonstruozniji klan koji je ubijao ljude na najsuroviji način dok ste vi to pratili, gledali, ali istovremeno proganjao i opoziciju i obračunavao se sa ljudima koji protestuju itd.Ali, ono što će sigurno ući u istoriju beščašća, bezobzirnosti i besramnosti je ova fotografija koju je lično premijerka objavila na svom tviter nalogu. Vidite, ovde se podsmeva građanima Srbije koji su protestvovali zbog masovnih ubistava u školi „Vladislav Ribnikar“, Maloj Duboni i Orašju. Široki osmeh, evo ga, objavila u maju mesecu, smeje se i podsmeva Srbiji i roditeljima stradale dece.Ono što je takođe jako zanimljivo je šta su počeci karijere kandidata za predsednika Skupštine. U politiku je ušla tako što je stala u odbranu Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića. Kako? Tako što je procureo telefonski snimak, razgovor, gde se kaže da Nikola Petrović traži dva miliona evra mita od firme19/3 BN/MP„Kontinental ving“ za izgradnju vetro-parkova. U to vreme je gospođa Brnabić, direktor ili šta već u toj firmi „Kontinental ving“ i onda ona izlazi na pres konferenciju, zajedno sa Nikolom Petrovićem, tadašnjim direktorom „Elektromreža“ i kaže – nije tačno da je Nikola Petrović tražio mito od dva miliona evra, evo, ja garantujem i podnosim ostavku, uživo na konferenciji kaže – neću više biti u ovoj firmi.20/1 TĐ/CG 13.20 – 13.30Kao nagradu za to dobija mesto u budućoj Vladi ministra državne uprave i lokalne samouprave, umesto Kori Udovički, zato što je njena rođena sestra, Lidija Udovički, i objavila tu aferu. Tako je počelo. Ostalo verovatno znate.Sada kažemo šta je ona radila tu? Predsednik Vučić je ozbiljan političar i lukav čovek i za prljave poslove zadužuje neke druge ljude, jer on treba da bude taj koji je iznad svih. Vi ovde svi imate određene uloge, ne baš dobre, ali prihvatili ste to.Ana Brnabić je neko ko je kao visoki funkcioner države Srbije imala i ovakve fotografije. Evo sa Edijem Ramom u ljubavi, nikada boljoj, Edi Rama albanski prijatelj Srbije. Kada je trebalo bila je spremna i da se slika ispred zastave tzv. države Kosovo. Evo, gospođo Brnabić, vi tu na skupovima zvanično. To Kosovo ste vi pustili u skoro sve međunarodne institucije, koliko vidim sada ćete i u Savet Evrope.Kažete – opozicija strani plaćenici, opozicija radi za strance. Da li ste ovo vi ili neko iz opozicije? Sa jedne strane Hil, sa druge strane Soroš? Imate još vaših najviših funkcionera ove vlasti i predsednika države, uredno na sastanku, sa jedne strane Soroš, s jedne strane, ko, ko, vaš koalicioni partner Aljbin Kurti. Zajedno ste sa njim sproveli tihi i puzajući pogrom. Od 2012. godine raseljavate Srbe sa Kosova. Mnogo je taj pogrom gori od svih ostalih. To je rezultat vaše politike, dok ste se busali u grudi. Imate sa Sorošem i ove nasmejane fotografije, ako niste videli, on je objavio na svom tviter nalogu.Dalje, vi ste gospođo Brnabić na čelu Vlade Republike. Ta Vlada kojom ste vi upravljali je bila jedna od najkorumpiranijih i jedna i druga, sa najviše afera u istoriji srpske vlasti i sami direktni učesnik nekih od njih. Evo, na primer, firma „Aseko“. Firma „Aseko Si“, vaš rođeni brat Igor Brnabić bio je direktor kompanije prošle godine. Nije više, kada smo ga uhvatili šta radi sa vama. I da ste lično vi kroz Kancelariju za IT Vlade Republike Srbije davali poslove firmi svog rođenog brata.Prošle godine 29 poslova od države je dobila firma „Aseko Si“ u vrednosti 12,5 miliona evra. Od EPS-a za tri godine 20 miliona evra.

je dobila više od 40 miliona evra, uglavnom bez tendera, slobodnom pogodbom i onako kako vi to najbolje znate da radite.Kažete, oko Kosova, nema predaje, borimo se itd. Znate, ta Vlada Republike Srbije koja je državu razvlastila za vreme vašeg mandata nema više ni dinara, nema više ni srpskih zastava, nema ni srpskih institucija, nema ničega što je bilo tamo dok vi niste dok vi niste došli na vlast. Ona je pomagala Srbima sa Kosova znate kako? Preko Kancelarije za Kosovo i Metohiji.Imam jednu tabelu iz 2019. godine, vi ste premijer, kaže Kancelarija za Kosovo i Metohiju je dobila 5. septembra 2019. godine 155 miliona za izgradnju fudbalskog kompleksa u Kosovskoj Mitrovici, izgradnja hladnjače za voće i povrće u Lipljanu 24 miliona, izgradnja hladnjače na teritoriji grada Prištine 165 miliona, izgradnja i opremanje farme koka nosilja u Priština 588 miliona. je realizovan neki od ovih projekata, gospođo pitam vas? I vas i tog gospodina Rakića iza vas. Ako nisu, gde su pare? Gde su nestale pare koje ste prebacivali na Kosovo i onda kroz nepostojeće projekte izvlačili? To je to što dugujete Srbima sa Kosova koje raseljavate odozdo.Kada govorimo o tome kako ste se borili za interese građana na Kosovu, možda najbolje o tome može da pokaže ova fotografija. Evo ga vaš jedan i drugi borac za Kosovo - Aleksandar Vučić koji sprovodi francusko-nemački sporazum i Milan Radojičić, dva borca za Kosovo. Dakle, rezultati su potpuno jasni, ali znate li šta je opasno? Što ljudi iz kriminogene sredine danas upravljaju Srbijom. Vi danas stvarate20/2 TĐ/CGnovi zemunski klan. Imate nove ljude sa Kosova, kao nekada Šiptara i Kuma, a sada imate Zvonka i Milana, a imate i novi JSO u vidu Krička. On je JZO, samo se malo razlikuje. Dakle, vraćate nas u najcrnje vreme kriminala, zloupotrebe policije, institucije, samo još fale ubistva političara, i to nisam siguran da se neće dogoditi u budućnost kada vidimo ko šta danas radi. Milan Radojičić na merama, traži ga Interpol, čovek koji je na sankcijama Velike Britanije i Amerike. On je taj ugledni građanin koji treba da sedi sa predsednikom države. To ste vi. To je slika i prilika vaše vlasti.Na kraju, to ko ste vi je rekla jedna vaša saradnica iz vaših vlada – Zorana Mihajlović. Kaže o Ani Brnabić – bilo me je sramota da budem pored nje, a kamoli da je slušam. To kaže Zorana Mihajlović.Da završim, poslanička grupa Narodnog pokreta Srbije neće glasati za predlog. Evo, imate još jednu sliku sa Šorošem, ako niste videli, a reći ću vam zašto, gospođo Brnabić… Nisam lepo izgovorio, da, Sorošem, oprostite, umem i ja ponekad da napravim lapsus, kao i vi. Dakle, ovako, što se tiče mene lično i nas iz opozicije, zbog svega ovoga što sam ja danas rekao, kad bismo u državi Srbiji imali institucije, kada bi se poštovali zakoni ove zemlje i kada bi svako radio svoj posao, Ana Brnabić bi odavno trebala da služi zatvorsku kaznu, a ne da bude kandidat za predsednika Skupštine, ali to je dokaz, nažalost, da ništa ne funkcioniše u Srbiji, ali doći će vreme i za to kada će svako snositi svoju odgovornost. Hvala.

Tački.)Tačci, tački, sasvim je svejedno, apsolutno je svejedno i možete slobodno da pokušate da me dekoncentrišete, nećete uspeti, ali vas molim da zapamtite da mi je proteklo 30 sekundi u vašem i nadam se da ćete mi to vratiti.Mogli smo ovde da čujemo sve i svašta, ali nismo mogli da čujemo istinu. Ono što smo mogli da čujemo to je kako je nama i građanima Srbije njihova vladavina kriva i posle 12 godina. Jednostavno, šteta koju su oni napravili svojom krađom, lopovlukom, uništenjem naših institucija će biti zabeležena i narednih 112 godina, a ne samo 12 godina, poštovani predsedavajući.Kažu – mi smo interesna grupa. Da, mi jesmo interesna grupa, ali naš jedini interes je Srbija, povećanje plata, povećanje penzija, očuvanje Kosova i Metohije, očuvanje Republike Srpske u uređenju kakvom je danas. Za nas Republika Srpska nije genocidna tvorevina, kao što je za vas, kao što je za vas koji sedite tamo.Ja bih pitao prethodnog govornika, ne želim da mu spomenem ime, jer to nije dozvoljeno, pa se zato obraćam vama, pa zašto je onda, kada je SNS toliko loša, bio u koaliciji sa njima do 2016. godine?

Sreća, i tu se pokazuje razlika, jer je predsednik Vučić video o kakvim potencijalima se radi i naravno da nije želeo da to prihvati.Kažu – kriminalci nikada nisu moćniji. Kažite mi koji kriminal poznat, poput Šiptara, Kuma, koji su terorisali Srbiju, zatvarali ljude u šahte za vreme vaše vladavine, je na slobodi?21/1 DJ/LjL 13.30 - 13.40Setite se nekog velikog kriminalca koji ima poznato ime a da nije u zatvoru. Svi su u zatvoru. Tu ne računam, naravno, na lopova Dragana Đilasa, on je poslanik i njega ne želim da mešam sa ovim ozbiljnim kriminalcima. On je samo pokrao ovu državu i on nije kriminalac u tom smislu, ne mogu da grešim dušu.Na kraju krajeva, vi ne možete da oprostite nama jednu stvar, a to je zato što podržavamo, kao i preko tri miliona naših građana, najboljeg među nama. Podržavamo čoveka koji se svakog dana bori za slobodnu, samostalnu, slobodarsku, nezavisnu Srbiju, a ime tog čoveka je Aleksandar slobodarsku, nezavisnu Srbiju, a ime tog čoveka je Aleksandar Vučić i vi znate da nikada nećete moći da pobedite ni njega, ni njegov rad, ni njegovu marljivost, a ni građane Srbije. Hvala, poslaniče.Za reč se javio poslanik Đorđe Komlenski, povreda Poslovnika. Recite koji je član. Zahvaljujem, predsedavajući.Povredili ste član 107.Ja razumem da, kad biste vi prekidali govornike sa moje desne strane kad lupaju gluposti i kad govore neistine, kada lažu, kada vređaju, praktično ne bismo ni imali prilike da čujemo ništa i verovatno bismo gledali ono ludilo od pre sat vremena koje je bilo u sali, ali vi ste dužni da prekinete govornika kada pokušava da ispuni narudžbine Aljbina Kurtija, ko zna koliko plaćene i koliko finansirane, da Republiku Srbiju dovodi u vezu sa događajima u Banjskoj tako što povezuje na jedan potpuno neprimeren i neistinit način Aleksandra Vučića sa Milanom Radoičićem i na taj način pokušava da stvori osnovu svojim mentorima i Violi fon Kramon i svim ostalim baksuzima koji ne mogu Srbiju da vide očima, da stvori podlogu da tvrde da Republika Srbija stoji iza onoga što se desilo u Banjskoj.Republika Srbija ne stoji iza onoga što se u Banjskoj desilo, čak niko sem njih ne pokušava da tako nešto uradi i tako nešto stvori, ali očigledno sem Kurtija i njih nikome drugome ne pada napamet da sa ovako besomučnim izmišljotinama nešto napravi neke niti koje bi neko kasnije mogao da zloupotrebi.To ste bili dužni da prekinete.Samo još nešto da dodam kada je Banjska u pitanju, najveći problem sa Banjskom je to što nije uspelo. To je ono što je problem Banjske. Legalan je svaki otpor onome ko na Kosovu i Metohiji i Metohiji pokušava da uspostavi UČK režim i da ga održi. Prema tome, to je glupost, to je problem koji je nastao, to je ono što se može spočitavati Milanu Radoičiću, ali nešto drugo niti Vladi Srbije, niti bilo kome.Ne treba da se glasa. Hvala.

nema smisla da ih prekidam.Mogu samo da kažem, i ranije sam slušao vaša izlaganja i hvala vam, dosta naučim, uvek se setim u prošlom sazivu kako ste obrazlagali taj njihov sunovrat, ali moram ljudima da kažem zašto sam, na neki način, meni su Ana Brnabić i predsednik Vučić i cela ta opcija dozvolili i ja im se zahvaljujem da ih podržim. Jer, u stvari, većina ljudi većina ljudi na planeti, priroda je stvorila ljudsko društvo, većina ljudi na planeti je obična i obični ljudi rade samo normalne stvari. Talentovani ljudi u svakoj oblasti, sport, nauka itd,

To je jedan od razloga zašto se njima i zahvaljujem što su mi dozvolili da ih podržim.Samo

podržim.Samo da dodam, naš proslavljeni Nikola Tesla je rekao - Čovek je stvoren da radi i da se muči. Ja zameram opoziciji i apelujem na njih, oni izbegavaju da odu na razgovor sa predsednikom kad je reč o predlogu mandatara. Mislim da bi trebalo to uvek da rade, da ne propuste, a to važi i za mladog kolegu Aleksića, poslanika, koji je sad samo iznosio negativne stvari. Ali, pazite, to je paradoksalno.Naravno, mi možemo svakoj vladi i predsedniku da damo zamerke, ali da toliko ljudi u dosta godina i mandata glasa za ovu opciju, onda to isključuje vaše tvrdnje. Zato je moj

Zato je moj apel i više prijateljski, roditeljski da se odazivate i da idete na razgovor sa predsednikom, jer, pazite, ako je čovek vizionar vi to što će vam on pričati nećete moći odmah da vidite, ali kad prolazi vreme videćete.Ja isto mnoge stvari, priznajem da mnoge stvari ne vidim kad predloži i uradi Aleksandar Vučić, ali posle izvesnog vremena starim, srećem se mesečno jedanput sa svojim vršnjacima koji su u sredini osme decenije i oni kažu - stvarno je to Vučić govorio pre sedam ili osam godina i ranije. Znači, ne može čovek odmah to da vidite. To je ako u šahovskoj partiji.Izvinjavam se, znam da gospođa Tepić je rekla da ja nemam pravo kao predsedavajući nego da pređem tamo, ali ja mislim da će vam to koristiti, posebno poslaniku Aleksiću.

Nemojte da primate k srcu što vas ne razumeju. Nisu takvi matematiku znali nikada dobro, a i ne samo matematiku, svašta je tu bilo problem, kako beše, ko ne ume da uključi kompjuter ide na avgust iz poznavanja elektronskih računara.Svašta smo slušali malopre, prosto da kaže čovek ne zna šta je bolje. Kažu - nemojte da verujete svojim očima, nego verujte nama. Oni tvrde da nisu nikakvo nasilje provodili ovde. Mi smo svi verovatno ludi što gledamo na snimcima upravo Aleksića i Novakovića kako ovde kidišu na vas, onda na policiju koja je stala tu ispred da vas zaštiti, zaleću se ovamo prema našim klupama. Kažu ovi iz koalicije čije je pravo ime, suštinsko ime "Nasilje protiv Srbije" - nije to bilo, nismo mi to videli. Znači ni ovo se nije desilo.Ovo je isto njihovo. Njihovo nasilje, njihovo pravo lice. Ovo je njihovo uništavanje stare zgrade Skupštine grada Beograda, Starog dvora. Vidite kako nenasilno razbijaju vrata. Vidite ovo od besa izobličeno lice. Evo vam ga ovde jedan od njihovih lidera. Pazite, baš u trenutku kad njihova kamera snima da razbija ta ulazna vrata okreće se i viče - Miki, hajde poguraj malo jače.

u Evropski parlament, ali tamo sede kao bubice mirni i poslušni pored Viole fon Kramon, ne lupaju po klupama, ne duvaju u pištaljke, ne skaču, ne viču – ne damo srpsko Kosovo, nego tamo kad Viola kaže Kosovo nije unutrašnje pitanje Srbije, Kosovo nije domaće pitanje oni klimaju glavama, smeškaju se i kažu – tako je. Tako se oni bore za KiM.Evo ga i ovaj njihov poslanik, onaj „in dis situejšn“. Znate šta je taj junak uradio tamo? Rekao – pomozite nam da mi srušimo Aleksandra Vučića. Dajte da mu zabranimo ime ako je ikako moguće, jer ni ime ne možemo da mu pobedimo. I, rekao – garantujemo mi vama. Pazite, oni garantuju Violi, Grošelju, Šeneku, Šrideru, oni njima garantuju da će da slome Srbiju ako uspeju da pobede Vučića.Što se tiče koalicija, vaša je koalicija sa Kurtijem - Rada Trajković. Kako vam se zove onaj Rašić? Oni koji govore za sebe da su ponosni Kosovari, pripadnici najmlađe države u Evropi, oni koji govore za sebe svakog dana da su na liniji sa Aljbinom Kurtijem sa njim terorišu i Srpsku listu i ostale Srbe na KiM. Sa njim zajedno svakog dana napadaju Aleksandra Vučića i državu Srbiju.Znate šta je od svega ovoga što sam vam nabrojao ubedljivo najluđe? Da on bilo koga optužuje za nepotizam. Pazite, kaže – kriv je brat Ane Brnabić jer je bio običan zaposleni u jednoj firmi, čak u onom njenom krilu koje nikakve poslove sa Srbijom nije imalo. On od svih koji je od svih sa svojom tazbinom napravio nevladinu organizaciju, fond za unapređenje resursa građana, evo vam osnivačka sednica. Onda je potpisivao ovlašćenja u toj nevladinoj organizaciji koju je napravio sa tazbinom. Miroslav Aleksić. Pa je avanzovao do člana upravnog odbora. Evo ga ovde.Znate šta je radila ta nevladina organizacija kad je bio na vlasti? Odobravala pare toj njihovoj, porodičnoj, nevladinoj organizaciji preko Fonda za nezaposlene, preko opštine čiji je bio čelnik. Dakle, 55 miliona je strpao u svoje i džepove svoje tazbine. I on nekoga da optužuje za bilo šta. Hohštapler i secikesa najobičniji. Jel pitao gde su pare? Pa, gde su pare, Aleksiću? Jeste li malo u svoje džepove nabili?

Hvala vam.Poštovani profesore, da vam kažem – meni deluje da ukoliko ikada, a ja verujem neće nikada, ovi iz „Srbija protiv nasilja“ dođu na vlast da ćete i vi, kao i ja, da završimo u zatvoru, kao što je Aleksić obećao, a ovi svi što im je vladavina prava na prvom mestu i jake nezavisne institucije tapšu. E, tako izgleda ta nenasilna tolerantna evropska Srbija u njihovoj interpretaciji. Oni će da odlučuju ko će u zatvor, zbog čega, koliko u zatvor i svako ko im se ne sviđa, bez obzira šta radio, nije radio, kakvi su rezultati, u zatvor.Meni će biti čast da ukoliko ovi ikada budu na vlasti ja budem u zatvoru. Biće mi čast što ćemo mi svi zajedno tamo završiti samo zato što smo se borili za slobodnu, nezavisnu i pobedničku Srbiju.E sad, da vam kažem još nešto. Evo, vidite doktor specijalista, da kažete da smo učestvovali u razaranju države Srbije, plata lekara specijaliste u njihovo vreme bila je 67.540 dinara. Sada, u naše vreme – 148.608 dinara. E, tako smo mi učestvovali u razaranju Srbije.22/2 AL/MTMedicinske sestre – pa, vama je bilo dovoljno, mislili ste da vredi rad medicinske sestre 32.000 dinara mesečno. Taman ste mislili – eto, toliko vredi rad jedne medicinske sestre. Danas medicinska sestra u Republici Srbiji prima u proseku platu od preko 80.000 dinara i mi mislimo da nije dovoljno, tako da ćemo raditi dalje.Tako izgleda to uništavanje Srbije, a i tako izgleda borba protiv nasilja i vladavina prava u vašoj interpretaciji i zato tako i prolazite. Hvala vam.

Član 100. koji kaže da predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju vi kao predsedavajući, kada želite da učestvujete u pretresu morate to da prepustite nekom drugom.Dakle, vi ne možete, zapravo, da učestvujete u pretresu, ne možete da govorite kao što ste sad govorili. Ja stvarno moram da vam dam Oskara, zapravo Zlatnu malinu za jako lošu glumu. Dugo ste svi ovo vežbali, ovaj performans u kome vi svoje dostojanstvo, koje bi trebalo, jel da, zahvalite predsedniku što vam je dopustio da ga podržite. Ali, kad ste se toliko unizili već sa ovim položajem, ja bih zaista bih zamolila sve da se malo upute, takođe u to kako im vi fingirate napredak dok podržavate ovu fingiranu naprednu Srbiju.Dakle, to kakav ste vi naučnik dosta govore i oni koji su analizirali vaš citatni kartel i vaše fingiranje napretka. Zato učestvujete u ovoj šaradi. Zato Zlatna malina, a ne Oskar. Niste ga još uvek zaslužili. Ovo što ste govorili nije povreda Poslovnika, ali znate šta – dopuštam sebi taj luksuz da ovo što je sad govorila gospođa Ana Brnabić, tu se javio sad jedan matematički paradoks. Kaže – da ćemo nas dvoje biti u zatvoru kad vi dođete na vlast, ali pošto ja ne vidim neku blizinu dolaska ovakvim načinom kako vi vodite politiku, to će biti neka možda daleka budućnost gde ja neću postojati fizički.Prema

Dobro. Nismo ni očekivali podršku sa ove strane. Ovi su ljudi potpuno sebe izuzeli iz bilo kakvog rada Narodne skupštine Republike Srbije. A ja volim ove Mapetovce, stvarno ste interesantni, mnoge ste interesantni. Stvarno ste super. Stvarno ste super i zatvorite usta dok gledate okolo nepristojno je. E tako.Dakle, ono što jeste problem to je da se o slici parlamenta govori na način i od ljudi koji tu sliku urušavaju već dve godine. Pa nisu naši poslanici preskakali klupe da se biju sa vama nego obrnuto. Dva puta i danas treći put. Nisu naši poslanici ovde urlali, doživljavali nervne slomove nego vaši poslanici.Prema tome, vi ako želite da promenite sliku parlament, pođite od sebe za početak.Da li vi znate šta su neposredni izbori, pošto ste rekli da izbori nisu bili neposredni? Jel vi znate šta su neposredni izbori? Ajde neka vam neko objasni. Tu nađite nekoga ko može da vam pomogne oko toga pa da ne dovodite sebe u situaciju da toliko reklamirate svoje neznanje i neobrazovanje.Dakle, sve mogu da razumem - nije tačno, ne slažem se, ali da kažete da izbori nisu bili neposredni, pa vi ne znate šta su neposredni, a šta posredni izbori onda, ali dobro. Vi ste lider, ja nisam pa je moguće da i ja grešim.Nećemo grešim.Nećemo smeti da se krećemo ulicama. A hoćete li vi smeti da se krećete ulicama? Na šta liči to? Ja vas ponovo pitam – dokle mislite da idete sa tim? Gde mislite da stanete?22/3 ćemo mi da stanemo? Nikada nećemo da stanemo da molimo naše simpatizere, članove, funkcionere da budu trpeljivi i da trpe vaše ludilo, pretnje i manipulacije, jer je to jedini način da zaustavimo sukobe na ulicama. Jel vi stvarno mislite da ćete tako po ulici da idete da maltretirate ljude i da će ti ljudi tako to da trpe, da trpe, da trpe i da to jednog dana neće izazvati kontra reakciju. Ja vam o tome dva dana govorim. Vi nećete da razumete šta vam pričam. Vas ne interesuje to. Vi priželjkujete da dobijete odgovor. Nemojte to da radite, ljudi.Šta bi bilo da vi imate 700 hiljada članova, a ne mi? Šta je smešno sad?

TV.)Čestitam, profesore. Ja sam mislio da ste vi nešto čitali, ali dobro, ako ste gledali na TV, to je odlično. Odlično. Odlično. Gledajte i dalje na TV. Dobićete verovatno i nekog Oskara za to. Moje brošure? Pa eto ja sam neku brošuru napisao. Nisam profesor univerziteta da pišem knjige. Dve. Odlično.23/1 što je problem, to je da vi od nas ponovo tražite ono što sami niste radili. Tri godine niste dolazili u parlament dok ste bili u jednoj drugoj poslaničkoj, trećoj poslaničkoj grupi, tačnije, sa Borisom Tadićem. Šta ste radili kada ste imali većinu? Imali ste punu kontrolu vlade Mirka Cvetkovića, jel tako? Puna kontrola Vlade Mirka Cvetkovića se odvijala tako što niko nije smeo da ode u Pa početak sednice reše sa glasanjem, jer ne mogu u dva dana da skupe kvorum, nego ima kvorum ujutru da se glasa, pa onda taj isti kvorum ostaje dok počne sednica, pa onda kud koji, mili moji. Oni su promenili Poslovnik, da ne morate da imate stalno 126 poslanika u Skupštini. Nekada je pre toga u svako doba dana moralo da bude 126 poslanika ovde. Zato što nisu bili sposobni da obezbede tu većinu, promenili Poslovnik, rekli – ma nema veze, može i tri. Sada vi nama pričate o poštovanju parlamenta. Izbacivali ste kompletne poslaničke grupe, oduzimali ste mandate stankama, za koje ste rekli – nisu glasale kako treba, moramo da uzmemo mandate. I vi pričate sad o poštovanju parlamenta. Stvarno nema smisla.Što se tiče toga, kaže – ima ovde bivših radikala itd, a čega sve bivšeg ima kod vas? Hoćemo time da se bavimo? I pritom ti isti bivši radikali vam nisu smetali da im se ponudite za ministra poljoprivrede ili bar

itd.Što se tiče izbora ili izbornih rezultata, ponovo vas pitam i nikako da dobijem taj odgovor, dakle – koji to mediji, uslovi, ovo ili ono, treba da se dese da vi u Počekovini, odakle ste, dobijete izbore? Tamo gde vas svi znaju, tamo gde vas svi poznaju, vi dobijete mizeran broj glasova. Vi opet u vašoj opštini vučete ovu Đilasovu listu nadole, kao još neki od vas. Vi ponovo niste dobacili u vašoj opštini, gde ste bili predsednik opštine, gde vas ljudi odlično poznaju, niste dobacili do republičkog proseka. Kako to? Napravio vam Đilas stranku, ali džaba stranka, ne vredi ni to.(Narodni

kandidovao. Vi uzmete lepo sada rezultate u Kikindi i poredite ih, ako hoćete i sa republičkim prosekom, pa vidite. Nisu to, naravno, samo moji rezultati itd. A vi se sada takmičite u tom prostačenju, pošto imate istu frizuru kao Bora Novaković, sada treba da budete i jednako prosti. Jel tako? E, dobro. Okej. Drago mi je.Što se ne javite za reč, pa kažete nešto? A hoćete. Dobro. Hajde sada ste se smirili. Niste? Nastavite vi onda. Sačekaću ja da se vi smirite. Ja imam neograničeno vreme, mogu da čekam do ujutru, nije nikakav problem. Samo se vi smirite, ispucajte to, izbacite to iz sebe, nije zdravo to držati u sebi. Jel to to? Jeste. Mogu dalje? Baš vam hvala, divni ste.Pričate o pravosuđu i imunitetu. Ova što dobacuje da profesor reaguje, neka dobaci ovima svojima da ne dobacuju, za početak.Dakle, pravosuđe da spominjete najbolje bi bilo nikad i nigde. Vi imate postupke koji se vode protiv vas, zastalo se sa postupkom zato što ste se pozvali na poslanički imunitet. Govorite neistine u javnosti, tvrdite neistine, lažno optužujete ljude. Tamo kada je građanska parnica, tamo ne možete da se pozovete na imunitet, pa onda odgovarate, pa budete pravosnažno osuđeni za laganje, a ovima gde vas krivično gone za uvrede i druga krivična dela, tamo se pozivate na imunitet. Dokle? Dokle mislite to da radite? Zar ne verujete u sopstvene reči? Otprilike na isti način kao kada ste ovde pričali kako ćete da pobedite na izborima, pa je ispalo da niko ne sme23/2 MZ/LŽda kaže – ako ne pobedimo na izborima, ja neću više da budem poslanik. Molio sam vas ceo dan da neko od vas da reč u tom pravcu. Niko. A onda se čudite što ste izgubili izbore. Zato što ni sami niste verovali da možete da pobedite.Pričate verovali da možete da pobedite.Pričate o zemljištu u Vojvodini i o investitorima u Vojvodini. Pa vama je glavni investitor bio Darko Šarić. Glavni investitor u Vojvodini – Darko Šarić. Pokupovao sve preko Mileta Jerkovića. Jedno po jedno poljoprivredno dobro. Novi Sad ste pretvorili u Meku kriminalne bande iz Crne Gore koja je kupovala oranice po Vojvodini. I pravite se blesavi, ne znate to. Šta, zaboravili ste to?Kažete – pojavio se klan koji je ubijao ljude.

I šta sad? Jel neko podneo ostavku? Nije. Nastavio ministar da bude isti, izabrali novu Vladu na ubistvo premijera, nastavili kao da ništa nije bilo. I vi pričate o tome – pojavio se ovaj ili onaj klan.Pričate o klan.Pričate o Radojičiću. Nama niko neće odrediti kako ćemo se odnositi prema našim državljanima spolja. Niko spolja neće da nam kaže svojim listama, ovim ili onim, da li je neko u Srbiji poželjan ili nepoželjan. Ako je kršio zakone ove zemlje, odgovaraće u ovoj zemlji. Ako nije, neće. I za razliku od vas, nema imunitet na koji može da se pozove. I za razliku od vas, mi ne padnemo u nesvest kad vidimo da je stigla neka vest iz Brisela, Strazbura, Vašingtona ili odakle već. I to što neko nekoga stavi na neku listu nama ne znači ništa. To znači za njihove zemlje, za naše ne znači ništa, jer u našoj zemlji važe naši zakoni, i njih ćemo primenjivati. A šta stranci misle, svaka im čast, ali to je njihova stvar.I najzad, vi pretite ljudima da će da završe u zatvoru, vi koji ste zajedno sa vašim kolegom trčali kod sudije za prekršaje da biste izdejstvovali prekršajnu osudu umesto krivične, prekršajnu osudu umesto krivične, da biste umesto krivično odgovarali prekršajno i da biste za sav lopovluk u Trsteniku platili kaznu od 50.000 dinara. I vi o tome da pričate. Pa da ne postoje takve vratolomije u našem pravnom sistemu, vi ne biste ni sedeli ovde, nego biste u prugastom odelu tucali kamen. I vi pozivate nekoga na nekakvu odgovornost i ne znam ni ja šta. Imate li obraza? Ima li kraja? Ili vam je toliko udarilo u glavu to što su vas tako podigli u nebesa da ste nekakav lider, da ste ne znam ni ja šta, da ste stvarno pomislili da svima možete da solite pamet, i to o stvarima o kojima je najbolje da ćutite. Da imate išta obraza, vi biste ćutali. Prećutali biste stvari vezane za zatvore, za kriminal, za korupciju, za klanove, prećutali biste zato što ste u tome do guše.Prema tome, nismo ni očekivali da ćete da glasate, ne treba nam vaš glas, i da ste ga ponudili, ni vas, ni vaše poslaničke grupe, ni čitave te vaše koalicije, na čelu sa liderom koji je konačno ovde došao, pa ćemo konačno imati priliku da vidimo, udostojio se da dođe, da nemamo ovog od kartona, nego konačno da malo porazgovaramo i sa ovim od krvi i mesa, gde ne može da preti, gde ne može da zabranjuje, a ne može ni da tuži za ono što će da čuje ovde, pošto je navikao, pa kaže nevini Đurić u sudu – tužio sam da te ućutkam. E hajde da vidimo kako će sada da nas ućutka, živ nisam da dočekam taj početak govora. Zahvaljujem poslaniku predlagaču.Dajem reč gospodinu Đilasu, poslaniku.(Đorđe da se ljutite, ocenio sam da ne treba da vam dam repliku. Stvarno, izvinjavam se, ali znate zašto? Moram ovo iskreno da vam kažem, time doprinosim jačanju vaše opcije, da da vam iskreno kažem, zašto da ne. To je dobronamerno, od srca, ozbiljno vam kažem.Vi ste mladi ljudi i treba da slušate starije, oni imaju

dobro ali moje je pravo, vi ste sami meni rekli da predsedavajući ima pravo.Znate pravo.Znate šta? Evo, verujte mi da sam u pravu, saslušajte prvog svog šefa poslaničke grupe, on je na neki način motor vašeg ponašanja. Saslušajte njega, pa ćemo da vidimo posle.Pazite, posle.Pazite, da vam kažem baš bi bilo zadovoljstvo da čujem gospodina Đilasa, ali morate da prihvatite da u politici postoji ne samo fer odnos nego i sadrži elemente šale. Čaplin je rekao – dan bez humora je propao dan, pazite. Moramo malo i da se našalimo, pa dobro, dozvolite gospodinu da

zašto? Umirite se, treba mi pola minuta.Ja se sećam mnogo davno kad je vaš predsednik stranke i šta ja znam, kad je bio kao student, kad ga je primio kao studenta predsednik Milošević i baš se sećam lepo toga pristupa kao člana „Otpora“ to je bilo mnogo davno, ali je motivisao ljude.

ne dam ništa, ne dam. Ja sam cicija.Pazi! Predsedavajući je diktator.Pa, ne mogu da dam. Znate zašto? Zato što sam ocenio da treba